Доброго ранку, панове депутати! Я прошу зайти в зал і приготуватись до реєстрації.

Готові до реєстрації? Шановні колеги! Прошу провести реєстрацію.

Олено, вітаємо з днем народження! Шановні колеги! Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя з нагоди Української революції 1917-1921 років. І на 12.30 заплановано проведення урочистого засідання з цієї нагоди. І я, колеги, прошу, хочу до вас звернутись з проханням, щоб ми побудували нашу роботу таким чином: "годину запитань до Уряду", як це і передбачено, але потім скоротити 15 хвилин зачитування депутатських запитів і 45 хвилин виступи в "Різному". Це скоротить трішки запити. Але я вам обіцяю, що наступного тижня, він є теж пленарним, що ми зможемо дати більше часу на зачитання депутатських запитів. І тобто ці депутатські запити, які сьогодні не були зачитані, ми зможемо їх зачитати наступної п'ятниці. Чи немає заперечень у залі? І я дуже попрошу, колеги, усіх о 12:30 бути у сесійному залі для участі в урочистому засіданні. хочу наголосити, що в залі присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман і члени уряду, які прибули на "годину запитань до Уряду". Привітаємо наш уряд, привітаємо Прем'єр-міністра. Отже, ми починаємо "годині запитань до Уряду". Хочу нагадати, що ми маємо спочатку виступи, а потім 30 хвилин від народних депутатів. депутатів будуть в першу чергу відповідати і доповідати віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку Геннадій Григорович Зубко і міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич. І першим я запрошую до слова віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Григоровича Зубка. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! У першу я хотів би сьогодні всіх привітати з такою знаменательною датою – 100 років Української революції. Чому вона є дуже важливою для нас? Тому що саме з цього часу почалося можливість створення української держави. І зараз саме створення української держави набуває найбільшої актуальності. Під тиском військової агресії, під тиском економічних… практично стабілізації сьогодні нам потрібно зробити ті речі, які очікує від нас суспільство, і в першу чергу це проведення якісних змін, якісних змін за рахунок тих реформ, які вже почалися у Верховній Раді, які вже третій рік поспіль проводяться і нам потрібно не зупинятися, нам потрібно продовжувати. Я хотів би, в першу чергу, подякувати народним депутатам за цей тиждень, за те, що був прийнятий дуже важливий законопроект 5520 з приводу добровільного приєднання громад. фундаменту нашої держави, фундаменту нашої держави, де практично українські громадяни мають безпосередньо можливість долучити до управління державою. Я прошу не зупинятися, я прошу продовжувати цю реформу і зробити таким чином, щоб українці дійсно відчули не тільки можливість управляти державою, а ще і можливість приймати рішення і впроваджувати ефективні рішення. Але сьогодні я б хотів би говорити про іншу реформу – реформу, яка пов'язана, в першу чергу, як з енергонезалежністю держави, так і зменшення тиску комунальних тарифів на українські родини. Вчора лідер однієї із політичних партій в парламенті задала запитання, яким чином можна зменшити вартість газу? Я скажу, що сьогодні є два напрямки, яким чином це можна зробити. Перший напрямок – це дійсно зробити ринок газу. Чому? Тому що на сьогоднішній день є одна монопольна компанія, є 15 мільйонів українських домогосподарств, яким постачає практично тільки одна компанія газ. Нам потрібно створити конкуренцію на цьому ринку і за рахунок конкуренції зменшити ціну на газ. Інший напрямок, про який я зараз буду докладно доповідати, це яким чином вплинути на практично ті показники лічильників, які отримують сьогодні домогосподарства. Ми можемо впливати на кількість гігакалорій, які отримують наші споживачі тільки за рахунок проведення реформи енергоефективності, тільки за рахунок того, щоб, зменшивши споживання, зменшивши тиск на бюджети кожної української родини, дати конкретну відповідь, що саме за цей рахунок може бути енергонезалежна держава. Як це можна зробити? Я хотів би попросити включити презентацію і показати дуже прості речі, що сьогодні саме в центрі уваги енергоефективності вперше за 25 років ми ставимо потреби споживача. Саме споживач, який має можливість управляти своєю власністю, впливати на рішення, зменшувати своє споживання, повинен отримувати ті інструменти, які ми пропонуємо запровадити і прийняти закони в парламенті. Ви знаєте, дуже велика робота зроблена саме і депутатами, і нашими експертними партнерами, і громадянським суспільством, і нашими партнерами з Європейського Союзу для того, щоби ми могли сьогодні в парламенті розглядати ці закони, ці закони, які дають і інструменти, і фінансову, і технічну, і експертну підтримку. І ще раз наголошую: в центрі уваги – це споживач, який повинен отримувати якісну і, саме головне, дешеву послугу. Тому безпосередньо, я сьогодні буду говорити про ті закони, які повинні виконати три стратегічних цілі. Перша ціль – це формування відповідального власника. Для того, щоби людина, яка проживає не тільки в індивідуальному будинку, а і в багатоповерховому будинку, могла приймати рішення, могла залучати фінансову фінансову підтримку, технічну підтримку і впровадивши енергоефективні заходи, могла зменшити своє споживання до 70 відсотків. Другий напрямок це, в першу чергу створення тих інструментів, які дадуть можливість практично оцінити, в якому стані є житло, отримати конкретні рекомендації, зробити облік в цьому будинку, а також запровадити систему, яка буде зобов'язувати надавача послуг давати послугу якісну, а споживачу мати чітке уявлення про те, що ця якість є відповідною і кількість енергії, яка заходить в будинок, є справедливою. Третій напрямок – це підтримка практично тих надавачів послуг, які опинилися в дуже важкому стані. Це теплокомуненерго, які сьогодні і за рахунок фінансової стабілізації "Нафтогазу", і за рахунок того, що не розв'язан практично монопольний ринок, на якому сьогодні працює ця компанія, який сьогодні залежить від клірингових розрахунків, від того, що сьогодні отримувачі субсидій можуть тільки, так сказать, ці кошти отримати через протоколи, і це залежність компаній, яка сьогодні не дає їм можливість розвиватися і давати якісну послугу. З іншого боку, сьогодні нам також потрібно ще раз подякувати Верховній Раді, яка прийняла дуже важливий законопроект 1730, який дає можливість стабілізувати фінансовий стан цих підприємств. Тому безпосередньо саме закон 1730, він повинен впроваджений вже зараз, вже нормативні документи розроблені і сьогодні уряд готує їх для прийняття, і для впровадження, для того, щоб підприємства могли, реструктуризувавши свої борги, починати залучати інвестиції. Тепер те, що стосується безпосередньо реформи енергоефективності. Ще раз повернуся і хочу подякувати народним депутатам, які щоденно практично працювали разом з урядом, з експертним середовищем, з Європейським Союзом Ви проголосували 417 закон, який дає можливість управління будинками. Я наголошую на тому, що цей закон запрацює тільки тоді, коли Верховна Рада в другому читанні проголосує Закон про житлово-комунальні послуги, коли буде створена послуга з управління, коли буде чітко визначено, яким чином надається послуга, хто за неї відповідає? І саме головне, споживач сплачує саме за ту послугу, яка вже є в будинку, а не тільки за те, що відбувається по дорозі з цією послугою. тому безпосередньо Закон про житлово-комунальні послуги, який стояв у порядку денному на цьому тижні, я ще раз запрошую і ще наголошую, що його потрібно голосувати, потрібно виносити на наступний тиждень, підтримувати і давати ще додатковий інструмент нашим громадянам. Закон про комерційний облік. Ви бачили, що під час цього опального періоду була дуже, взагалі, незрозуміла ситуація, яким чином нараховуються платіжки в будинках, де є вже облік. І тому ми наголошуємо, що саме прийняття Закону про комерційний облік повинен дати додатковий інструмент для справедливого нарахування тих платіжок, які сьогодні отримують громадяни. Ще раз хочу подякувати профільному Комітету з питань житлово-комунального господарства і будівництва, а також профільному Комітету палива і енергетики, які підтримали ці законопроекти, і сьогодні ці законопроекти знаходяться в парламентському залі на розгляді. Додатково хотів би зупинитися безпосередньо по інструменту, який дає споживачу в першу чергу оцінити, в якому стані є будинок, яким чином потрібно проводити енергоефективні заходи, які потрібно отримати рекомендації і яким чином потрібно рухатись для того, щоб і кошти, які можуть бути вкладені, працювали ефективно. І, саме головне, яким чином зменшити своє споживання до 70 відсотків. Саме Закон про енергоефективність будівель вчора стояв у порядку денному, єдине, що Верховна Рада не встигла його розглянути. Але я вважаю, що безпосередньо "день енергоефективності", який дозволить прийняти, в тому числі і Закон про житлово-комунальні послуги, і Закон про комерційний облік, і Закон про енергоефективність будівель, дасть можливість ще раз скористатися цим інструментом. За цей час ми вже імплементували практично 27 Директиву через цей закон, єдине, що його потрібно зараз проголосувати. Сьогодні є 30 Директива Європейського Союзу, яка підготовлена в рамках державно-будівельних нормативів, які сьогодні вже запроваджуються, які вже опубліковані і сьогодні розроблена нормативна база разом з урядом Австрії для того, щоб дати підставу для розрахунків, яким чином побудувати, і, саме головне, модернізувати житловий сектор, який у нас потребує модернізації, а це близько 80 тисяч будинків по всій країні. Також я хотів би зупинитися на додатковому інструменті як створення фонду енергоефективності. Ви знаєте, у вівторок, в Україну прибула делегація на чолі з пані Катериною Матерновою з Європейської Комісії для того, щоб ще раз наголосити, що Європейський Союз стоїть поряд з нами, сьогодні Європейський Союз готовий допомагати і фінансово, і технічно, і експертно для того, щоб наповнювати фонд, для того, щоби, створивши фонд, зробити технічний офіс і запропонувати найкраще технічне рішення відповідальним домовласникам. Прямі слова Катерини Матернової: "Ми стоїмо поряд з вами, ми також хочемо вас підтримати в енергонезалежності і впровадженні реформи енергоефективності. Тільки знайдіть політичну волю і зробіть цей крок для того, щоби прийняти ці інструменти і прийняти ці закони, які дозволять сьогодні зменшити навантаження на кожну українську родину за рахунок зменшення споживання енергоресурсів". Яким чином фонд дасть можливість отримати сьогодні, практично, кожній українській родині підтримку? І підтримка йде не тільки у фінансовому напрямку, а й саме головне – у технічному напрямку, в напрямку того, щоби кожен будинок міг отримати не тільки рекомендацію, не тільки проектну документацію від того, практично, виконавця, якого обере сам домовласник, а ще й практично напрацювати той шлях, яким чином за 3-5 років, практично, зменшити своє споживання на 50-70 відсотків. Сьогодні у Львові, Сумах, Дніпрі, в Києві, в Одесі вже є сьогодні домовласники, які вже скористалися як державною підтримкою через теплі кредити, так і запровадженими муніципальними програмами, які дозволяють сьогодні, отримуючи таку фінансову допомогу, зменшити своє споживання. Але саме головне, для того, щоби нам залучити кошти також і міжнародних партнерів, нам потрібно створити прозорий інструмент, де за долучення наших міжнародних фінансових партнерів, а конкретно IFC. Ми зробимо прозорий інструмент для того, щоби банки, працюючи з клієнтами, могли давати маршрутну карту, клієнт обирати практичного надавача послуг, міг, запровадивши енергоефективні заходи, впроваджувати, починаючи від встановлення ІТР, модернізації будинку, заміни внутрішніх мереж, зменшити своє споживання. Тому ще раз я хотів би наголосити, що саме цей інструмент повинен бути дуже прозорим і простим. Кроки дуже прості: прийти в банк, отримати маршрутну карту, отримати можливості доступу до бази енергоаудиторів, енергосервісних компаній, проектних організацій, обрати, хто це зробить, зробити енергоефективні заходи, отримавши фінансову підтримку від банку, зробивши ці заходи, отримати фінансову підтримку як від держави, так і від міжнародних фінансових партнерів. Дуже проста маршрутна карта, але вона набагато складніша, ніж просто написати заяву і декларацію на отримання субсидій. І саме цей інструмент, який дає можливість реінвестицій 52 мільярдів, які закладені сьогодні в бюджет для надання допомоги українським домогосподарствам, для реінвестицій їх в енергоефективність. Я хотів би показати дуже простий слайд (останній слайд дайте, будь ласка), який показує ефективність першого кроку, це встановлення, практично, індивідуального теплового пункту, який вже зменшує на 20 відсотків споживання енергії. І саме головне, що практично покриття цих затрат за рахунок допомоги держави, за рахунок допомоги міжнародних партнерів за 5 років покривається за рахунок – увага! – економії споживання енергетичних ресурсів. Якщо ми побачимо, що безпосередньо на одну... на одне домогосподарство навантаження на протязі 5 років є 3,5 тисячі гривень, а це 50 гривень щомісячно, це дає можливість економити до 2 тисяч на кожному домогосподарстві щорічно, і потім цю економію залишати в домогосподарствах. Це прості кроки, але для того, щоб зробити ці прості кроки потрібно об'єднатися всім, об'єднатися парламенту, об'єднатися місцевому самоврядуванню, уряду і саме головне – українським родинам, які сьогодні прагнуть зробити це разом, але потрібно для цього прийняти закони, які дозволять зробити ці кроки. Ще раз хочу наголосити, сьогодні створення української держави, це тільки можливо за рахунок присутності політичної волі. Сьогодні така політична воля є у Президента, уряду і я бачу, що вона є і в парламенті. Я хотів би ще раз закликати українських парламентарів об'єднатися не навколо... Одну хвилину, будь ласка. ЗУБКО Г.Г. Об'єднатися не навколо боротьби, а навколо розбудови держави. Український народ, як ніколи, був об'єднаний для боротьби із військовою агресією на сході України. Ми продемонстрували, що ми можемо бути єдиними. Єдине, що я вас зараз прошу, не зупинятися на реформі, дати можливість створення інструментів, об'єднатися навколо розбудови енергетичної незалежності держави і зменшення тиску на українські родини і їх бюджети. Дякую за увагу. І до слова запрошується міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич. Пані Лілія, будь ласка. Доброго дня, шановні українці, шановні народні депутати. Дозвольте сьогодні доповісти вам про стан фінансування сфери освіти і наші пріоритети на 2017 рік у освіті. Перш за все, я хочу подякувати всім народним депутатам, які опікуються станом освіти, які співпрацюють з Міністерством освіти і науки на користь освіти, і зокрема фракції "Народний фронт" за надані запитання до уряду щодо фінансування освіти. Я розпочну з відповіді на запитання народних депутатів і далі продовжу за цією темою. Отже, питання фракції "Народний фронт" стосувалося того, як фінансувалася середня освіта у 2016 році. Отже, загальні видатки з бюджетів становили майже 50 мільярдів гривень. Крім того, були розподілені резервні кошти в сумі понад півтора мільярда гривень. Таким чином, витрати на загальну середню освіту у 2016 році становили 42,5 мільярда а місцеві бюджети до цього мали додати 7,3 мільярда гривень. Ми також маємо з 2016 року залишок освітньої субвенції в сумі 1,25 1,25 мільярда гривень. Цей залишок освітньої субвенції перерозподілений між місцевими бюджетами і має також цільове призначення, про яке я скажу далі. Як змінилося фінансування у 2017 році? Фінансування зросло, зокрема, обсяг освітньої субвенції зараз становить понад 52 з половиною мільярди гривень. Це на 2,8 мільярда гривень більше від 2016 року. Також передбачена урядом додаткова дотація в сумі майже 15 мільярдів гривень на освіту, медицину і культуру. Ми очікуємо, що орієнтовно з цієї дотації іде близько 8 мільярдів гривень – це освіта, яка має допомогти місцевим бюджетам справитися справитися з тими повноваженнями і навантаженнями, які вони мають у сфері освіти. Крім того, передбачено, власне, з залишків освітньої субвенції минулого року цільові кошти для розвитку матеріально-технічної бази і капітальних ремонтів сфери освіти. Зокрема, 30 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад і, крім того, 300 мільйонів гривень для закупівлі природничо-математичних кабінетів, тому що природничо-математична освіта для нас є пріоритетом в сфері загальної середньої освіти, а також 200 мільйонів гривень на засадах співфінансування 70 на 30 на шкільні автобуси. Наступне питання стосувалося забезпечення збільшення заробітної плати для вчителів загальної середньої освіти. Отже, зверніть увагу, шановні колеги, як збільшилася середня заробітна плата для наших вчителів. Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, якщо в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3 тисячі 600 гривень, то зараз це понад 4 тисячі 800 гривень. Якщо ми візьмемо вчителя вищої кваліфікаційної категорії, то середня заробітна плата з надбавками для вчителя вищої кваліфікаційної категорії у 2016 році становила трохи менше 5 тисяч гривень, зараз вона становить понад 6 тисяч 800 гривень. Це якщо ми беремо середню заробітну з доплатами і якщо навантаження тільки один посадовий оклад – 18 годин. Може бути більший, але це в тому випадку, якщо більше навчальне навантаження. Чи нас задовільняє такий рівень зарплат вчителів? Ні. Зарплати вчителям, як і іншим педагогічним працівникам, повинні зростати. І ви знаєте, що відповідно до постанови уряду ми забезпечили вже зростання з 1 січня для всіх вчителів системи загальної і середньої освіти, а також тих, які викладають загальноосвітні предмети у сфері професійно-технічної освіти. Але місцеві органи влади мають право вже до 1 вересня забезпечити просування по тарифній сітці на два тарифні розряди, і це передбачено постановою уряду, і для працівників дошкільних навчальних закладів, і інших педагогічних працівників в сфері позашкільної професійно-технічної освіти. Я хочу доповісти вам, що частина органів місцевого самоврядування вже це зробили, а в частині – готові рішення, тільки тільки у них ще не збиралися обласні ради на свою сесію. З 1 вересня таке просування на два тарифні розряди буде обов'язковим для всіх педагогічних працівників. І для нас дуже важливо і я як міністр освіти і науки рада, що оцю позицію підтримав Прем'єр-міністр, весь уряд України і Верховна Рада України, виділивши педагогічних працівників для підвищення їхнього соціального статусу, бо тільки так ми можемо здійснити справді реформу освіти. Так само іде відкриття і оснащення опорних закладів по школах. Зараз відкрито 178 опорних закладів вони мають 511 філій, філій, це не просто назви, за цим стоїть краще обладнання, тому що ми туди вкладаємо кошти разом з органами місцевого самоврядування, і це вища якість освіти. Професійно-технічна освіта, шановні колеги. Цього року ми виправили ті помилки, які були минулого року, і здійснили освітню субвенцію для професійно-технічної освіти, а саме виділено в частині забезпечення загальної загальної середньої освіти понад 2 мільярди гривень, 119 мільйонів – на фінансування 19 професій, які є так званого загальнодержавного значення, тобто є рідкісними. Училища, які готують за цими професіями, готують фахівців зразу на кілька областей. І ми вважаємо несправедливим, щоб якась одна область фінансувала цю підготовку для інших областей. Тому ми це покриваємо з державного бюджету. 50 мільйонів гривень також виділено на створення 25 професійних навчально-практичних центрів. Ми відкрили вже 63 за минулий рік таких центрів спільно з бізнесом і вклали туди нашу інвестицію минулого року 50 мільйонів гривень і цього року від уряду знову 50 мільйонів гривень. Вища освіта. У вищій освіти загальна кількість видатків по вищій освіті зросла, в порівнянні з 2016 роком, на 27,7 відсотка. Що ми маємо?

Але є проблеми. І з цими проблемами. Мільярдів, перепрошу, колеги, мільярди гривень. Але я хотіла б з вами поділитися проблемами. Тому що нам буде потрібна ваша допомога. владою, сьогодні владою збільшено фінансування майже на 30 відсотків в частині вищої освіти в Україні. Збільшено так само обсяг стипендійного забезпечення. Якщо колись стипендія була трошки більше 850 гривень, то мінімальна стипендія зараз становить 1000 гривень. природничо-математичних і технічних, інженерних спеціальностей – 1,400 гривень. Підвищена стипендія – 1,600 гривень, на рівні мінімального прожиткового мінімуму. І такого ще ніколи не було за часи незалежності. гостродефіцитних, тобто технічних, інженерних і природничо-математичних спеціальностей – 2 тисячі гривень. Тому ми зробили багато кроків. Але, що є поряд з тим. Сьогодні ми забезпечили зростання заробітної плати в частині державного замовлення. Але ми не можемо збільшити видатки на контракти відповідно до збільшення заробітної плати, і в зв'язку з цим вузи відчувають дефіцит по комуналці і по оплаті заробітної плати в частині спеціального фонду. Таким чином, скільки? Зараз ми комуналку, вона покрита державою на 40 відсотків на даний момент. Ми робимо наближення і у нас дефіцит виникне в четвертому кварталі. І ми просимо бюджетний комітет і Верховну Раду України при перегляді бюджету за перше півріччя передбачити виділення додаткових коштів для системи вищої освіти на покриття комунальних послуг і в цьому нам буде потрібна спільна діяльність з Верховною Радою. Колеги, я не можу не сказати про дошкілля. Дошкілля фінансується з місцевих бюджетів. Але я мушу поділитися з вами доброю новиною. черзі в Україні стоїть майже 78,5 тисяч діток в дошкільні навчальні заклади віком від 3 років. Нам вдалося за цей рік спільно з органами місцевого самоврядування відкрити понад 26,5 тисяч місць додаткових у дошкільних закладах. Це означає, що ми можемо за наступні ще 2 роки покрити цей дефіцит і закрити цю рану, яка у нас є в дошкільній освіті. Тобто у нас вже є реальний покроковий план і мета, що ми можемо справитися з чергою, і це дуже добре. Я хоче, скориставшись ще тими 5 хвилинами, які у мене залишилися, поділитися з вами загальною інформацією про пріоритети на 2017 рік, які у нас є у сфері освіти. У нас 2017 рік – ключовий рік підготовки до запровадження з 2018 року нової української школи, про яку я вже доповідала вам з цієї трибуни. Отже, ми зараз займаємося новим державним стандартом початкової освіти, який збираємось затвердити Кабміном у травні-місяці. Ми будемо пілотувати з 1 вересня у пілотних школах програми для першого класу, які з 2018 року будуть запроваджені для всієї України. Ми будемо займатися перепідготовкою кожного вчителя, який буде брати 1 вересні 2018 року перший клас нової української школи. Ми зараз розпочинаємо роботу з відкритою електронною платформою, куди викладаємо методичні рекомендації для вчителів і нові навчальні програми. Зараз якраз здійснюється оновлення навчальних програм базової школи 5-9 класу. Готуються нові навчальні плани і програми для 10-11 класу. Я хочу також дуже коротко, але зазначити, шановні колеги, зараз дуже багато в інформаційному просторі маніпуляцій з приводу скорочення обсягу обсягу навчального навантаження на природничу освіту. Це не відповідає дійсності, тому що, окрім пропозиції пілотного інтегрованого курсу для гуманітарних спеціальностей, які можуть вибрати його як пробний у 2018 році, ми, насправді, збільшуємо кількість годин на вивчення природничих дисциплін. І наша основна мета – забезпечити, щоб більша кількість дітей у старшій профільній школі обирала природничі дисципліни, тому що від цього залежить науково-технічний потенціал нашої країни, і ми це прекрасно усвідомлюємо. Цього року ми будемо друкувати підручники 9-го класу і забезпечуємо оновлення педагогічної освіти. Для нас дуже важлива співпраця з органами місцевого самоврядування, реформа децентралізації. Спрямувавши додаткові ресурси місцевим бюджетам, також надали їм величезні повноваження у сфері освіти. для нас важливо, щоб органи місцевої влади і місцеві депутати усвідомлювали цю величезну відповідальність і освіта була у їх першочергових пріоритетах. Це створення мережі опорних шкіл, забезпечення підвезення учнів до опорних шкіл, синхронізація ремонту доріг і відкриття опорних шкіл, перенавчання вчителів і створення сучасного освітнього середовища. І ми зараз з Міністерством регіонального розвитку плануємо видатки з Державного фонду регіонального розвитку таким чином, щоб значна частина коштів цього фонду пішла саме для дообладнання шкіл. І щоб це не було просто якісь "косметичні ремонти", щоб ми отримали справді те нове освітнє середовище, в якому вчитель може забезпечити адекватну якість… Будь ласка, хвилину. ГРИНЕВИЧ Л.М. Шановні колеги, ми готові доповісти також по модернізації професійно-технічної освіти, де ми здійснюємо обладнання нових центрів центрів професійно-технічної освіти та співпрацюєм з місцевими органами самоврядування для модернізації мережі і стандартів, які будуть відповідати вимогам ринку праці. очікуємо співпраці з парламентом і пріоритетом цієї співпраці для нас є Закон "Про освіту". Дуже просимо всіх парламентарів надзвичайно уважно поставитись до цього закону, але не з точки зору його гальмування, а з точки зору покращення його якості і прийняття на цій сесії, інакше реформа не зможе бути запущена в повному обсязі, в такому, який справді забезпечить належне зростання якості освіти, який відчують справді українські діти. Дякую за увагу. Колеги, я хочу нагадати, зараз запитання від народних депутатів, не від фракцій, а від народних депутатів. Тому хто хоче задати запитання, будь ласка, зараз проведіть запис. Півгодини, 30 хвилин, на запитання від народних депутатів, хвилина на кожне усне запитання і 2 хвилини на відповідь. Готові до запису? Отже, прошу провести запис на запитання до уряду, будь ласка.

Семенуха Роман, фракція об'єднання "Самопоміч". Шановний Володимир Борисович, таке запитання, два запитання у нас до уряду. Перше, ми дуже просимо оприлюднити текст меморандуму, пов'язаний з черговим наданням кредиту Міжнародного валютного фонду Україні. Ми переконані, що українці мають знати, на яких умовах Україна отримує черговий кредит і я вас прошу негайно це оприлюднити для того, щоб уникнути спекуляцій. Друге. Який перелік заходів планує уряд на виконання нещодавнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тимчасового припинення торгівлі з окупованими територіями Луганської і Донецької областей? Дякую. Доброго дня, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Вельмишановні колеги народні депутати! По першому питанню, я чую, що багато істерії навколо нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Але ви маєте знати як досвідчений народний депутат України, що черговий транш виділяється тоді, коли попередні заходи були виконані. Тобто фактично той транш, який ми можемо отримати після засідання Ради директорів Міжнародно-валютного фонду, яке відбудеться 20 березня, це маркер виконання вже заходів станом на березень 2017 року. Наступні заходи, які ми маємо продовжувати з вами в рамках реформ і змін в країні, вони передбачені меморандумом вже не перший рік. Відповідно є заходи, які ми будемо обговорювати спільно з народними депутатами України, оскільки ви знаєте, що будь-який закон, а він приймається в українському парламенті. Тому у мене повідомлення для українських громадян сьогодні наступне: немає жодних підстав для хвилювання якимись… наявністю якихось надзвичайних позицій в Меморандумі Міжнародного валютного фонду. В цілому хочу підкреслити, що багато змін, які ми маємо з вами зробити, потрібні не IMF, потрібні Україні, наприклад, як системна, серйозна реформа пенсійної системи України. 80 відсотків пенсіонерів сьогодні живуть на мінімальній пенсії. Пенсійний фонд сьогодні, країни, має 140 мільярдів дефіциту. Це ті речі, які ми маємо з вами змінити, побудувати нову, якісну, соціально-справедливу пенсійну систему, яка призведе, по нашим розрахункам, до ліквідації дефіциту пенсійного фонду до 2024 року, це означає, що пенсійна система країна буде стабільна. І саме головне – це неминуче призведе, ця реформа, до підвищення пенсій українським громадянам. Тому завдання моє як Прем'єр-міністра і нашого уряду в 2017 році добитись прийняття рішень про підвищення пенсій в Україні. Але це можливо тільки тоді, коли буде проведена серйозна, справедлива пенсійна реформа. Дякую. Тепер друге питання, що стосується рішення РНБО. Вчора воно було оприлюднено, сьогодні є відповідні доручення, уряд буде працювати над цими заходами, які передбачені в рішенні РНБО, така обов'язкова процедура. Але хочу підкреслити, я вже говорив не один раз і сьогодні хочу ще раз наголосити з цієї високої трибуни, все те, що відбувалось з блокадою, коли було заборонено отримувати доступ до українських надр, призвело до серйозних енергетичних проблем і економічних проблем. Я хотів би, щоб ви це почули, шановні колеги народні депутати України, хто ще досі цього не почув. Ми почали в IV кварталі 16-го року, перейшли до серйозного економічного зростання – 4,7

але для того потрібно займати завжди державницьку позицію, а не навпаки підігравати нашому ворогу, який хоче нас ослабити. Ослабити економічно, тому що від валового продукту залежить, в тому числі і фінансування армії. І, на превеликий жаль, не всі це розуміють. Я завжди говорив, що нам перекриють постачання наших енергоресурсів, наших копалень з нашої території, з українських надр, але я ніколи не думав, що це відбудеться українськими руками. На превеликий жаль, ця блокада була проти української держави. Дякую за вашу увагу. МУСІЙ О.С. Олег Мусій, 124 виборчий округ. У мене запитання і прохання до Прем'єр-міністра. Володимир Борисович, Олег Мусій! Округ, на якому сталася жахлива трагедія і загинули вісім шахтарів. Я хочу вам подякувати за оперативну участь уряду і вас особисто в тому, що була надана матеріальна допомога і створена комісія по негайному розслідуванню. Це як би позитив. З іншого боку, подякувати за виділення черговий раз коштів на гасіння терикону славнозвісного. Але хочу вам доповісти, що чотири дні тому я був на цьому славнозвісному териконі. Кошти виділені другий раз – 14 мільйонів. Нічого знову не робиться! 100 тисяч людей! Ми хочемо дочекатися, щоб була така сама трагедія, як на шахті "Степовій", чи що? Чому до сьогоднішнього дня нічого не зроблено з гасінням цієї трагедії? Візьміть, будь ласка, це під свій особистий контроль. Тільки, може, тоді ми досягнемо цього успіху і не буду страждати люди у мене на окрузі. Будь ласка. Ми знаємо про проблему терикону, ми виділили, насправді, кошти. Профільний віце-прем'єр регулярно відвідує цю територію – Кістіон Володимир Олексійович. Розробляється проектно-кошторисна документація, щоби все було зроблено так, як це необхідно, і підтримуючі роботи насправді проводяться. Як тільки буде завершений весь комплекс підготовчих робіт, ми одразу розпочнемо ту роботу, принципі, розблокували або взагалі розпочали цей процес, тому що, в принципі, багато років терикон є, але він… ніхто цим питанням системно не займався. Тому я вважаю, що найближчим часом ситуація буде тільки покращуватися. Дякую. Я думаю, уряду відомо, що склалася серйозна проблема в зв'язку із тим, що не працюють фактично хімічні заводи по виробленню азотних добрив, а у нас починається посівна, так от проблема з азотними добривами. Що уряд планує зробити для того, щоб ми не зірвали посівну? Це перше питання. І друге питання в мене до доповідачки міністра освіти і науки Гриневич Лілії Михайлівни. Міністерство освіти і науки встигне до випуску цього року і початку прийому сформувати нову систему ЄДЕБО – електронну систему, яка враховує абітурієнтів і випускників? Дякую за відповіді. Шановні колеги депутати, вчора під час урядової наради, за доручення Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зверненням комітету Верховної Ради і моєю розмовою з Григорієм Михайловичем Заболотним, була проведена в другій годині спільна нарада, де було присутньо 10 народних депутатів комітету агарного, де де були присутні урядовці, де були присутні представники хімічної галузі, представники асоціацій і двох заводів. Ми говоримо про те, що завод (Черкаси) "Азот" і "Рівнеазот" є зупинені в зв'язку із неоплатою за газ. Разом з тим, Міністерство економіки проводило відповідну роботу щодо монополізації ринку і порушення законодавства. І відбулося звернення до Антимонопольного комітету. Станом на вчора і на сьогодні ранок запропонований механізм. Перше. Проведення засідання комітету агропромислово-економічного напрямку Верховної Ради щодо процедури монополізації ринку. Антимонопольний є підзвітний Верховній Раді України. Друге. Відповідно урядом і Міністерством економіки і АПК прийнято два кроки, перше – це проведення реального фінансового аудиту на базі інформації, яку ми отримуємо щодо прийняття рішень. І третє. "Нафтогаз України" і підприємства, ми говоримо про приватну власність, повинні представити реальний механізм запуску і виконання зобов'язань на попередню оплату, яку вони отримали. Дякую. Дякую вам. Шановні народні депутати, дякую, Віталію Семеновичу, за це запитання. Тому що Єдина державна база з питань освіти насправді у нас була в дуже складному становищі, бо програмне забезпечення було в приватних руках ще з часів врядування Дмитра Табачника. І нам нарешті вдалося в результаті прозорого, відкритого тендеру закупити програмне забезпечення. І я переконана, що ми все встигнемо. Ми і видамо своєчасно атестати про загальну середню освіту, ми так само проведемо вступну кампанію. можливо, Єдина державна база з питань освіти і науки не буде забезпечувати якісь інші, додаткові функції на зараз, на цей момент, але вона буде чітко абсолютно спрямована на те, щоб забезпечити подачу документів і проведення чітке вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Дякую вам. Кириченко передає слово Ляшку Олегу Валерійовичу. Будь ласка. 10:51:45 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до шановного пана Прем'єр-міністра, точніше вимога. У нас до вас вимога: негайно оприлюднити Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Хочу повідомити, що я звернувся до суду із вимогою зобов'язати через суд оприлюднити меморандум. Одне із зобов'язань, яке ви там узяли, це замороження підвищення зарплат у нинішньому році. Пане Прем'єр-міністр, покажіть мені того дурака, який підписав це зобов'язання. Як можна українцям не підвищувати зарплати?! Як можна українцям не підвищувати пенсії?! Тому я вимагаю від вас зараз прозвітувати перед усім народом, коли ви людям піднімете зарплати, коли ви людям піднімете пенсії, коли ви людям дасте безплатні ліки, коли ви людям знизите тарифи на газ, коли ви фермерам дасте дешеві доступні кредити, щоб корів і свиней не вирізали по наших селах? Дайте відповіді на… 10:52:56 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, Олег Валерійович, за ваш емоційний виступ. Ви запитали, де той дурень, що підписав. Я вам можу сказати, що дурнів немає. Тому що все, що ми робимо, шановні колеги народні депутати, якраз задля того, щоб віддати людям належне. Але ми маємо ситуацію, яка є достатньо економічно складною і в першій відповіді на запитання щодо економічно-енергетичної блокади я навів конкретні приклади, що таких речей проти країни робити не можна, тому що від цього починають страждати пересічні люди. Тому на ваші запитання – коли? З 1 січня 2017 року ми підняли мінімальну заробітну плату вдвічі в нашій країні, до 3 тисяч 200 гривень так, як це і обіцяв зробити, ми це зробили. Дякую вам, всім фракціям парламенту, за підтримку. Наступна позиція. Що стосується інших зарплат. Ми підняли заробітні плати вчителям на 50 відсотків, лікарям на 30 відсотків вже в 2017 році. Більше того, проектом бюджету заплановано 10-відсоткове підняття мінімальних соціальних стандартів і це означає, що це буде зроблено теж в 2017 році. Інших дій в 17-му році по питанням заробітної плати зробити дуже і дуже важко з огляду на економіку, тобто ми вже зробили серйозні кроки. В 18-му році будемо робити наступні кроки для того, щоб підвищувати соціальний стандарт. Тепер те, що стосується… Тому і не передбачається підвищення мінімальних заробітних плат в 2017 році, більше про те, що ми вже зробили. Що стосується пенсій. Я про це вже сказав, що неприпустиме функціонування такої несправедливої пенсійної системи, яка є сьогодні. І тому ми через декілька місяців вийдемо з ініціативою для реформи, справжньої реформи пенсійної системи в інтересах українських громадян. Ми будемо просити весь український парламент, шановні друзі, підтримати ці реформи. От я щойно повернувся з Туреччини. В Туреччині є дуже багато історичних викликів, і було і раніше, але, коли мова йшла про Туреччину, про її успіх, завжди громадяни Туреччини і політична еліта об'єднувалась для того, щоби забезпечити успіх. І я хочу підтвердити, що їм це вдавалось завжди. із середини розколювати країну, треба об'єднуватися для того, щоби працювати на українських громадян, на нашу державу, робити її успішною і економічно сильною і розвинутою. Що стосується безкоштовних ліків. Ви запитали, коли ми почнемо надавати людям безкоштовні ліки? Інформую вас, що з 1 квітня 2017 року люди, які мають хронічні хвороби: гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу і бронхіальну астму – з 1 квітня розпочнеться процес отримування безкоштовних ліків для таких хронічно хворих. Що стосується підтримки аграрного сектору. Що стосується підтримки сільськогосподарського виробництва. З 2017 року ми розпочали окрему програму компенсації 20 відсоткової вартості сільхозтехніки, яка виробляється в Україні, для кожного сільхозвиробника, я маю на увазі для кожного аграрія, як він прийде придбає українську техніку він зразу отримає компенсацію 20 відсотків за це придбання. Тобто це теж цільова підтримка. Я згоден, що треба більш детально, серйозно працювати над підтримкою тваринництва в нашій країні, це абсолютно очевидний факт. І я не виключаю, що нам потрібно з вами в 17-му році буде опрацювати нову програму підтримки тваринництва в Україні. Що стосується кредитної політики. Наша позиція уряду є наступна. Ми вважаємо, що Національний банк України має робити більш серйозні і суттєві кроки щодо здешевлення кредитів в економіку нашої держави. Тому ми неодноразово вже це питання ставили перед Національним банком. В 2017 році, покроковий план, вже відбувається зниження облікової ставки, але не так суттєво якби ми хотіли. Тому ми будемо наполягати на тому, щоби ця робота була пришвидшена і ми більше отримали ресурсів в економіку нашої країни. Дякую за ваші запитання. Уряд працює на благо українських громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується Мосійчук Ігор Володимирович. Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, у мене до вас запитання і прохання від полтавських селян. Третю добу на Київ рухається колона селян з села Лазірки Оржицького району Полтавщини. У них величезна проблема. В центрі села агрохолдингом "Кернел Груп", який очолює олігарх Андрій Веревський, збудований протруйний цех зернових. Мруть бджоли, хворіють тварини, хворію люди, в тому числі на онкологію. Голова Полтавської ОДА Валерій Головко каже, що він не має повноважень здійснити перевірку. Громадські слухання виступають проти, люди виходять на трасу. Величезне прохання, сьогодні люди будуть під Кабінетом Міністрів, зустрітися. І величезне прохання дати дозвіл на перевірку, щоб не штовхати людей не траси на акції протесту. Дякую. Дякую за ваше запитання. Якби я знав, що є така проблема, то не треба було б людям пішки йти на Київ. Ми би самі направили туди відповідних фахівців і провели перевірку. Жодних немає проблем. Я даю доручення Першому віце-прем'єр-міністру – він курує ці напрямки утворити групу. Я готовий підписати це доручення Прем'єр-міністра і провести ретельну перевірку спільно з народним депутатом України і з мешканцями відповідного… відповідної територіальної громади. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Кривенко передає слово своєму колезі Матейченко задати запитання. Будь ласка.

Уважаемый Владимир Борисович! Проблема какого плана? Ко мне очень часто обращаются избиратели, и непосредственно коснулся, такой интересный момент по Житомирской области, это работа Держгеокадастру по выделению земли и по организации аукционов по даче в аренду этих земель.

Люди обращаются и не могут оформить. Элементарное бездействие, а по моему мнению – саботаж чиновника Держгеокадастра. Более того,

ГРОЙСМАН В.Б. Вельмишановний колега народний депутат, ваш виступ вселяє тривогу щодо того, що відбувається в геокадастрі у Житомирській області. Я пропоную піти шляхом утворення комісії за вашою участю, за участю, можливо, депутатів з Житомирщини. І давайте все перевіримо. Я вважаю, що якщо вони там крадуть землю, то мають сісти у тюрму. Іншого питання просто немає, іншої відповіді просто немає. І я думаю, що для нас для всіх це є серйозним викликом, як і по всім іншим територіям нашої країни. Домовились? Дякую. Доброго дня. Протягом двох з половиною років, відколи працює наш парламент і післяреволюційний уряд, не було такі здійснено реорганізації суттєвої у спиртовій галузі. смотрите чистая коррупционная составляющая. Не оформляются земли, чтобы люди могли законно там оформлять, платить… ГРОЙСМАН В.Б. Вельмишановний колега народний депутат, ваш виступ вселяє тривогу щодо того, що відбувається в геокадастрі у Житомирській області. Я пропоную піти шляхом утворення комісії за вашою участю, за участю, можливо, депутатів з Житомирщини. І давайте все перевіримо. Я вважаю, що якщо вони там крадуть землю, то мають сісти у тюрму. Іншого питання просто немає, іншої відповіді просто немає. І я думаю, що для нас для всіх це є серйозним викликом, як і по всім іншим територіям нашої країни.

Доброго дня. Протягом двох з половиною років, відколи працює наш парламент і післяреволюційний уряд, не було такі здійснено реорганізації суттєвої у спиртовій галузі. Окремі досягнення дуже несуттєві. Корупційні схеми у виготовленні нелегального спирту продовжуються. Спиртові заводи багато стоять, зокрема на моєму окрузі Борщівський спиртовий завод протягом трьох років простоює, хоча ще минулого року обіцяли його реалізувати і відповідно запустити. Марилівський спиртовий завод, який є флагманом спиртової галузі і виготовляв спирт класу люкс, продовжує стояти. Тому я прошу безпосередньо вас, пане Прем'єр, втрутитися безпосередньо у цю справу і належним чином здійснювати реалізацію спиртової галузі, щоб запустити заводи або надати їм статус юридичної особи, щоб вони самі вирішували своє майбутнє. Дякую вам. Будь ласка, відповідь. 8:30 була проведена друга нарада разом з Міністерством агропромислового комплексу щодо операційної роботи і управління по спиртових заводах. Є дві проблематика. Проблематика перша. Всіх 80 заводів, які сьогодні обліковуються, абсолютно не потрібно на ринку, бо для забезпечення офіційного даного напрямку роботи, підтвердили асоціації, необхідно 12-15 спиртзаводів. Друге напрямок ДП "Укрспирт". Буде проведена інвентаризація реального обліку щодо випуску і контролю і наповнення державного бюджету. І третє. На рівні державних адміністрацій спільно з агропромисловим буде проведена відповідна оцінка діяльності за 2016 рік і необхідність переорієнтації окремих спиртзаводів для проведення іншої продукції, яку вони можуть робити. По Тернопільській області, яку ви підняли, ми провели відповідну роботу із головою обласної державної адміністрації і буде прийнято рішення конкретно по даному питанню, про яке ви відповіли. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Одарченко, ваше запитання. 11:04:25 ОДАРЧЕНКО Ю.В. У мене запитання до віце-прем'єра Геннадія Григоровича Зубка. Шановний Геннадію Григоровичу, ви дуже добре знаєте, яке болюче зараз питання рівня тарифів. Воно в значній мірі спирається на гарний облік витрат. Я представляю Херсонську область і можу казати по Херсонському міськводоканалу, що, не дивлячись на наявне розпорядження Кабміну, що облік добутої води мусить відбуватися приборами, повіреними стандартметрологія, працівники міськводоканалу спираються начебто на ваші вказівки, які дають їм можливість не повіряти в державних органах стандартметрології свої прибори, а вести облік на рівні розпоряджень і наказів по своєму підприємству. На наш погляд, там є дуже серйозні приписки на рівні 62 мільйонів кожного року. Я прошу дати відповідне розпорядження, щоб міськводоканал виконував розпорядження Кабміну вже… Дякую, шановний депутат, за цей запит. І я б хотів би, щоб його оформили як депутатський запит і ми перевіримо оцю ситуацію. Але я б хотів би ще раз наголосити, що ми третій рік поспіль робимо все для того, щоб всі питання вирішувались на місцях, в першу чергу. А друге – було дотримання законодавства і ніяких особистих вказівок. Хай ніхто не посилається, а якщо й посилається, то відправляйте ці посилання до прокуратури місцевої. Друге. Я ще раз наголошую, і я про це говорив в своєму виступі, нам потрібно прийняти Закон про комерційний облік, який чітко дасть відповідні зобов’язання компанії, яка надає послуги по встановленню лічильників, їх регламентом перевірки і їх обслуговуванні за їх рахунок. І тому саме цей закон нам дасть можливість, прийнявши відповідну постанови, які будуть вже під цей закон, прибрати ті питання, які стосуються безпосередньо водопостачання. Ще раз наголошую, нам дуже важливо і прийняти закон, який стосується про питну воду. Чому? Тому що сьогодні ми, скасувавши постанову про приймання стічних вод, по Кабміну, розраховували на те, що Верховна Рада проголосує Закон про питну воду для того, щоб передати можливість цієї регуляції на місцеве самоврядування. І тому я закликаю, що, крім Закону про комерційний облік, потрібно прийняти в другому читанні Закон про питну воду, щоб місцеве самоврядування не відхрещувалось на Київ, а конкретно брало на себе зобов’язання і регулювало це на місцях. І це буде прозоро

Добрий день! У мене питання до міністра енергетики та паливної промисловості України. Шановний Ігор Степанович, перше питання, яке вам задали майже рік тому як міністру палива та енергетики України, стосувалося вирішення проблеми заборгованості і зарплати на державних шахтах. Тоді ви пообіцяли, що ця проблема буде вирішена і сказали, що потрібна допомога Верховної Ради. Верховна Рада минулого року прийняла спеціальний закон про виділення 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості. Але зараз тільки по "Лисичанськвугіллю" заборгованість складає майже 100 мільйонів гривень і там ще не виплачена зарплата за 2015 рік. У мене питання, коли буде погашена заборгованість і коли буде припинено це знущання з виплатою заробітної плати українцям, які працюють на державних шахтах? Дякую за запитання. Повинен сказати, що в травні місяці заборгованість по заробітній платі шахтарям складала 650 мільйонів гривень, в тому числі по "Лисичанськвугіллю" 420 мільйонів. Хочу повідомити вас, шановний народний депутат, що на сьогоднішній день, крім заборгованості по Лисичанську, яка на сьогоднішній день складає 110 мільйонів, жодної іншої заборгованості по всіх державних підприємствах і шахтах немає. Дякую. Дякую. Будь ласка, Кодола Олександр Михайлович. Олександр Кодола, Чернігівщина 209 виборчий округ. У мене питання до віце-прем'єра Геннадія Зубка. Шановний Геннадій Григорович, безумовно, Фонд енергоефективності це сьогодні першочергове завдання наше, наш комітет його активно підтримує. І, на скільки мені відомо, сьогодні Україна більше ніж вдвічі поступається країнам Євросоюзу в енергоефективності саме теплопостачання, і тому потенціал енергозбереження населення є надзвичайно величезним, але мова переважно ведеться про міста. А мене більше цікавить, як представника Чернігівщини, як можуть скористатися послугами фонду власники приватних домогосподарств саме в сільській місцевості? Дякую. Дякую за запитання. До речі, дякую всьому комітету і безпосередньо пану Кодолі за підтримку реформи енергоефективності. Ще раз хочу наголосити, реально ми розуміємо про те, що найбільший ефект будуть отримувати міста, які мають багатоповерховий житловий сектор, мають підтримку місцевого самоврядування, тому що є наповнення бюджетів і мають державну фінансову підтримку. Але ще раз наголошую, другий рік поспіль ми запровадили програму "теплих кредитів" і сьогодні в бюджеті 2017 року закладені кошти саме і на індивідуальних співвласників і власників житла, які знаходяться в сільській місцевості. Ми сьогодні чітко розуміємо, що, з одного боку індивідуальний власник він може рухатись не тільки по модернізації або утепленні свого житла, а ще і переходу на альтернативні джерела енергії. І тому ще додатково в програмі "теплих кредитів" запроваджена компенсація придбання не газових котлів. Я думаю, що саме за рахунок народних депутатів ми зможемо збільшити фінансування цієї програми, тому що, розуміючи про те, що 52 мільярди закладаючи на виплати субсидій і інвестуючи всього 400 мільйонів на "теплі кредити" і 400 мільйонів на фінансування Фонду енергоефективності, нам не можливо вийти з тої практичної енергозалежності, в якій є сьогодні держава. І тому нам дуже важливо і спрямувати, збільшити направлення коштів на впровадження енергоефективних заходів, а також запровадження інструментів, коли ми, монетизуючи субсидії, дамо можливість економію субсидій спрямовувати саме на проведення енергоефективних заходів. Тому я ще раз хочу подякувати народним депутатам за те, що вони активно долучаються і, саме головне, роблять просту комунікацію потреб нашого споживача з парламентом, з урядом і всіма центральними органами виконавчої влади на місцях. Тому давайте разом приймемо закони: комерційний облік, житлово-комунальні послуги, Фонд енергоефективності, енергоефективність будівель і ми розв'яжемо це питання. Інше буде питання реінвестицій, субсидій, безпосередньо в напрямок енергоефективність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, Ірина Геращенко, останнє запитання, бо час вже вичерпаний для запитань. І, будь ласка, останнє запитання, Ірина Геращенко. 11:12:37 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги! Моє запитання є до голови українського уряду. І пов'язано воно з тим, що на окупованих територіях незаконні бандформування разом з Російською Федерацією, Федерації вкрали українську власність. І, власне, дуже важливим сьогодні є розробка урядом цієї програми, щоб неможливо було продаж продукції, яка виробляється на цих підприємствах, через ринки третіх країн. Моє запитання звучить наступним чином, і в контексті в тому числі останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони, і в контексті того, що ми маємо захищати українського виробника і не дати можливості з вкрадених підприємств продавати на третіх ринках, особливо ані вугільної промисловості продукцію, ані промисловості металургійного комплексу. Чи розроблено урядом відповідний план заходів з метою недопущення продажу цієї продукції з вкрадених бандформуваннями незаконними підприємств? Чи подана відповідна нотифікація в СОТ і до Російської Федерації, що будь-який продаж такої продукції з відповідною сертифікацією без згоди України є грубим порушенням міжнародного права і міжнародних І як ми збираємося встановити контроль за вивченням і визначенням цієї сертифікації походження товарів задля неможливості продавати ці товари? Більше того, незаконні бандформування не приховують, що вони хочуть передавати ці товари на ринки Російської Федерації і там їх просто таким таким чином продавати, а Російська Федерація збільшить потім продаж своїх товарів на треті ринки через надлишок за рахунок окупованих територій. Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Насправді всі рішення, всі механізми по цьому питанню розроблено. Проти Російської Федерація як окупанта введені санкції, в тому числі і торговельні. І торгівля українськими надрами якимись іншими країнами просто заборонена. Це крадіжка, за яку вони будуть нести кримінальну відповідальність. Що стосується походження будь-якої продукції, то відповідно воно підтверджується документами від виробника і жодних виробництв легальних на території тимчасово окупованій Росією на Донбасі або в Криму жодних реєстрацій не може бути. Тому вся продукція яка… всі українські надра – може вони ще чорнозем будуть вивозить до себе до Росії? – все те, що звідти може бути вкрадено, ні в якому разі не може бути в жодній країні цивілізований реалізовано. Тому це є правила, міжнародні норми, юридичні і ніяких додаткових рішень щодо цього приймати не потрібно. Але я наголошую на тому, що ми вчора отримали рішення РНБО, над ним працюємо для того, щоби подивитись, які ще механізми потрібно запровадити. Але сьогодні їх є в принципі достатньо. Я хотів би ще одну річ відповісти. Я забув відповісти, коли ми оприлюднемо меморандум. Насправді меморандум оприлюднений. Зміни чи плани на продовження нашої співпраці, звісно, будуть оприлюднені, як тільки відбудеться засідання борду, після засідання борду, там я думаю, що протягом декількох тижнів воно буде оприлюднено. Але я хочу закликати всіх українських політиків. Шановні колеги! Ну, не робіть істерії щодо самого меморандуму, там нічого не має такого, щоби якимось чином…

І ми будемо співати з вами Гімн України. Я почув ваші голоса щойно і я знаю, що в цій прекрасній залі цей гімн буде звучати просто прекрасно. (Оплески) Тому, шановні колеги, це план завдань, який потрібен в першу чергу Україні. Будемо його спільно обговорювати і будемо працювати над змінами, які принесуть користь українським громадянам. Дякую за вашу увагу. І дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь у роботі Верховної Ради України. І запрошую уряд на урочисте засідання, яке буде о 12.30. І, колеги, зараз – увага! – я спитався в Апарату, нам треба півгодини перерви. І тому 15 хвилин – зачитування запитів, і півгодини – виступи від депутатів. І ми цей час компенсуємо наступної п'ятниці. Наступної п'ятниці буде півтори години. Просто ми запрошуємо і богунівців, і запрошуємо пластунів. І я попрошу те, щоб, можливо, "Блок Петра Порошенка" більше сіли на передні ряди, щоб богунівці і наші, "Народний фронт" на місці. Якщо "Блок Петра Порошенка" трошки на передні ряди. Щоб запрошені і гості, які прийдуть на урочисте засідання, могли зайняти місце. І між 12-12.30 власне запрошені будуть займати місця. І оскільки ми затягнули "годину запитань до Уряду", 15 хвилин – зачитування депутатських запитів. Півгодини виступи. О 12 годині ми закриємо ранкове засідання і в 12.30 ми відкриваємо урочисте засідання Верховної Ради України.

Я спробую максимальну кількість зачитати сьогодні. Інші – наступної п'ятниці під час наступного сесійного тижня. Отже, надійшли запити: від народного депутата Віктора Кривенка до Голови Вищої ради правосуддя щодо допущення головою Одеського окружного адміністративного суду Глуханчуком поведінки, що порочить звання судді. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської ОДА щодо виділення матеріальної допомоги для проведення оперативного лікування мітрального клапана мешканцю села Висока Піч Житомирського району, Житомирської області Ярошевському. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської ОДА щодо надання матеріальної допомоги для придбання слухового апарата Черненку Івану, мешканцю села Велика Волиця Любарського Любарського району, Житомирської області. Оксани Юринець до міністра освіти і науки України про нагородження Мацька Михайла. Групи народних депутатів (Шкрум, Сотник, інших) до Голови Верховної Ради України, Першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про звіт комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо збереження існуючої системи, статусу та соціальних гарантій педагогічним працівникам, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності фінансового забезпечення пільг та житлових субсидій мешканцям міста Харкова та збереження належного рівня якості житлово-комунальних послуг. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра України щодо необхідності

Кам'янка-Бузького районів Львівської області. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості лобіювання посадовими особами МОЗ України інтересів окремих фармацевтичних компаній. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо неприпустимості реорганізації Міністерством охорони здоров'я Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового

компанії "Інтертелеком". Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо питання реалізації технології 3G в Київському метрополітені з ініціативи громадянина Барабашко Олександра. Ігоря Котвіцького до міністра екології та природних ресурсів щодо системи реагування на екологічні виклики в зоні проведення АТО та прилеглих територіях. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра, глави Адміністрації Президента щодо вкрай незадовільних результатів роботи голови Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочка у 2016 році, який зайняв останнє місце в рейтингу голів обласних державних адміністрацій. Владислава Бухарєва до Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ Голови Служби безпеки щодо повного та неупередженого розслідування фактів і подій, що призвели до негативних наслідків у комунальному закладі Сумської обласної ради "Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2", а також встановлення ролі та місця у них керівництва Сергія Євтушка до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо нагальної необхідності ремонту дороги на ділянці місто Сарни - місто Рівне. Антона Геращенка до Київської незалежної судово-експертної установи щодо надання інформації та документації. Антона Геращенка до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України щодо надання інформації, документації. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, голови Житомирської ОДА що до закриття комунального навчального закладу "Довбиська загальноосвітня школа-інтернат" Баранівського району Житомирської області. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, голови Житомирської ОДА щодо функціонування Івановицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пулинського району Житомирської області. Вадима Івченка до Прем'єр-міністра, голови Фонду державного майна щодо збереження Навчально-методичного центру Федерації профспілок Чернігівської області. Юрія Одарченка до Генерального прокурора України щодо порушення процесуальних строків

"Водограй" та забезпечення сталого водопостачання у Білозерському районі Херсонської області. Олени Сотник до Голови Служби безпеки України щодо здійснення заходів, спрямованих на встановлення іноземного громадянства осіб, які обіймають посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Костянтина Павлова до міністра соціальної політики України щодо вжиття невідкладних заходів по захисту прав пенсіонерів. Групи народних депутатів (Розенблата, Кривенка, інших) до Генпрокурора щодо негайного припинення порушень закону посадовими особами Державної служби геології та надр України при видачі спеціальних дозволів на видобування бурштину. Наталії Веселової до міністра соцполітики України щодо виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, що відмовляються від взяття на облік. Андрія Лопушанського до міністра культури України, голови Львівської ОДА, голови Львівської обласної ради щодо фінансування реставрації органу, внутрішнього і зовнішнього ремонту Самбірського органного залу у Львівській області. Андрія Лопушанського до міністра екології та природних ресурсів України, міністра фінансів щодо забезпечення належного рівня контролю та звітності у деяких органів...

для Національної академії медичних наук України для забезпечення фонду оплати праці медичних працівників. Орільської загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів та Краснопавлівського навчально-виховного комплексу Лозівського району Харківської області. Дмитра Добродомова до Львівського міського голови щодо вирішення житлових питань львів'ян Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра, голови Львівської ОДА, голови Львівської обласної ради, Львівського міського голови щодо виділення коштів для проведення ремонтно-реставраційних робіт експонатів музею "Шевченківський Гай", що у місті Львові. щодо заборони в'їзду на територію України Юлії Самойловій. Миколи Кадикала до міністра інфраструктури, Голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо відновлення курсування залізничного транспорту через станцію "Веселий Поділ" Семенівського району Полтавської області. Надії Савченко до Генпрокурора щодо інформування про хід та теперішній стан досудових розслідувань в рамках кримінальних проваджень за фактами постачання неякісних костюмів літніх польових та інших непридатних до носіння елементів форменого одягу до ЗСУ. Надії Савченко до Прем'єр-міністра щодо вивчення питання та прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів Україна стосовно врегулювання питання незаконного використання земель оборони за 26 господарськими договорами, предметом яких є фактична передача Міністерством оборони в оренду більше ніж 27

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення Волинської області. Володимира Ар'єва до прокурора міста Києва щодо бездіяльності правоохоронних органів у захисті прав громадян від наслідків незаконного розташування "хостелу" у квартирі 4 житлового будинку по вулиці Вишгородській, 4-А у місті 4-А у місті Києві. №191-7/16 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному закладу "Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Ігоря Алексєєва до міністра соцполітики щодо вжиття необхідних заходів для забезпечення захисту соціальних прав громадянина Олександра Коротинського. Володимира Арешонкова до міністра фінансів України щодо виділення коштів управлінням праці та соціального захисту населення для сплати сум виконавчого збору. Володимира Арешонкова до міністра інфраструктури щодо фінансування ремонту покриття на державних дорогах Р-02 Київ-Іванків-Овруч, Т-06-17 Овруч-Словечне, Т-06-09 Овруцьке напівкільце. Артема Ільюка до директора Національного антикорупційного бюро України щодо протиправних дій посадових осіб Миколаївської міської ради при прийнятті (підписані) бюджету міста Миколаєва на 2017 рік, які містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Артема Ільюка до Генерального прокурора України щодо досудового розслідування розслідування кримінального провадження за фактом службового підроблення прийнятого бюджету міста Миколаїв на 17-й рік посадовими та службовими особами Миколаївської міської ради перед його підписанням та опублікуванням. Юрія Бублика до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України про скасування літнього часу. Івана Мельничука до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Вінницької ОДА, Державного агентства автомобільних доріг, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області щодо включення аварійного відрізку автодороги по вулиці Бурлаки у селі Пеньківка Літинського району Вінницької області в План проведення ремонтних робіт Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на 17-й рік. Івана Мельничука до міністра юстиції України щодо проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" відносно Продана Мирослава. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо вдосконалення механізму призначення житлових субсидій підприємцям, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Анатолія Денисенка до директора Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» щодо забезпечення абонентів ПАТ "Укртелеком" безперебійним доступом до послуги стаціонарного телефонного зв'язку. Сергія Ківалова до міністра внутрішніх справ України щодо вжиття заходів відносно ефективного розслідування злочинів, які вчиняються проти власності, життя та здоров'я священнослужителів Української Олени Сотник до Голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, Голови Служби безпеки щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції".- Вадима Кривохатька до Генпрокурора щодо неналежної організації досудового розслідування кримінального провадження №42013080040000048 від 7 листопаду 2013 року Національним антикорупційним бюро України та нагляду за його розслідуванням Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Анатолія Євлахова до Прем'єр-міністра щодо встановлення обґрунтованих тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра щодо ситуації з підвищенням заробітної плати у закладах професійно-технічної освіти. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо стану справ у мостовому господарстві. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо забезпечення соціальних прав громадян України, які стали усиновлювачами. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України щодо створення в місті Ніжин Чернігівської області історико-архітектурного заповідника національного значення. Олеся Довгого до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо перегляду тарифів на електроенергію, яка використовується для вуличного освітлення в населених пунктах. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для покриття дефіциту бюджету по заробітній платі працівникам закладів охорони здоров'я в Полонському

міністра охорони здоров'я, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо збереження Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров'я України" у місті Вараш Рівненської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, Голови Державної казначейської служби щодо вирішення питання стосовно погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою. групи народних депутатів (Мельника, Бондаря, інших) до начальника регіональної філії "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" щодо призначення приміського поїзду сполученням Хмельницький -Старокостянтинів-1 - Хмельницький на літній період. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації, виконуючого обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо проведення капітальних ремонтних робіт

Володарського, Ставищанського, Сквирського районів Київської області. Віталія Гудзенка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини Тетіївського району Київської області автомобілями швидкої допомоги. Олександра Нечаєва до Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, Сумського міського голови щодо неналежного утримання підземних зливових та каналізаційних систем, та неефективного використання коштів місцевого бюджету у місті Суми, Сумської області. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткової освітньої субвенції Вільхівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо вчинення дій для відновлення функціонування Міжнародного аеропорту Ужгород.

Ірини Геращенко та Марії Іонової до Генерального прокурора України стосовно проведення перевірки та вжиття заходів прокурорського реагування щодо обґрунтованості витрат державних коштів на будівництво гелікоптерного майданчика у Сергія Лещенка до голови Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Павла Дзюблика до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення автомобілями "Медична служба" амбулаторій районів Житомирської області. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про речі і цінності вилучені органами податкової міліції в ході обшуків. Шановні колеги, на цьому я закінчую зараз зачитування тих запитів, які надійшли до інших органів влади від народних депутатів України. І зараз я оголошую рубрику "Різне". Шановні колеги, які бажають взяти участь в обговоренні у рубриці "Різне", я прошу зайняти вас ваші місця і записатися на виступ. що рубрика "Різне" триватиме тільки 30 хвилин, рівно до 12.05 і потім до 12.30 я оголошую перерву. Отже, я оголошую. Запити наступної п'ятниці, пані. Записуємося. Я пояснюю ще раз, що у зв'язку з тим, що у нас сьогодні графік змінено, запити я прочитала тільки ті, які встигла за ці 20 хвилин. Наступної п'ятниці, хто не задоволений, буде виступати, наступної сесійної п'ятниці, а зараз можете виступати в рубриці "Різне". Отже, 30 хвилин. І перша у нас записалася пані Юськова. Передає слово колезі Ляшко. Будь ласка, пане Ляшко. Шановні українці! Олег Ляшко, Радикальна партія. На превеликий жаль, сьогодні, коли ми задавали питання Прем'єр-міністру, вимогу від фракції Радикальної партії оприлюднити меморандум новий з Міжнародним валютним фондом, Прем'єр-міністр сказав, що у нас чудовий голос і ми чудово співатимемо гімн. Ми знаємо, що у нас не тільки чудовий голос, в нас все чудове у нашої команди і в наших українців. Але меморандум покажіть, покажіть меморандум, як ви землею торгуєте, як ви пенсійний вік піднімаєте, як ви тарифи піднімаєте? Я питаю, чому пуста ложа уряду? Тому що їм немає чого сказати українцям. Саме тому ми звернулись до суду, і я сподіваюсь, що судді не хворітимуть і не ховатимуться, і негайно призначать розгляд справи за нашим позовом до Президента України, до Прем'єр-міністра, голови Національного банку з вимогою оприлюднити новий Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Одна із найбільших загроз, яку несе цей Меморандум – це обіцянка уряду запровадити ринок земель, вони хочуть сьогодні, коли у селян немає грошей, вони хочуть викинути на так званий ринок земель, наші українські землі, щоб перетворити селян у батраків, дітей наших, онуків і правнуків, щоб пішли по миру з простягнутою рукою. Завезти в Україну латифундії, транснаціональні корпорації, які будуть саджати технічні культури, зароблятимуть швидкі гроші і байдуже їм, чи є корова в селі, чи є порося на селянському подвір'ї, чи є соціальна сфера, чи є школа, чи є лікарня. Саме тому фракція Радикальної партії ініціює внесення змін до Конституції України, ми пропонуємо в Конституції записати, що головна форма господарювання на селі – це фермерські господарства. Для того, щоб заборонити будь-які транснаціональні корпорації, господарем на українській землі повинен бути українській селянин, український фермер, той, хто там живе. Там сплачувати податки, там, де обробляєш там і плати податки, а не так як у нас зараз, якщо подивитися статистику Київ у нас найбільший сільськогосподарський регіон. Тому що всі компанії зареєстровані в Києві, виснажують землю на Чернігівщині, на Полтавщині, по всій країні, а податки платять у Києві. А доріг у селі немає і соціальної сфери немає. Я звертаюсь до всіх народних депутатів і кому весело, і кому не дуже, підтримати нашу ініціативу, закріпити право за українським селянином, за українським фермером, на вічне господарювання на українській землі. Українська земля повинна годувати українців! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується від фракції "Самопоміч" пані Романова. Передає своєму… Єгору Соболєву передає. Будь ласка, пане Єгоре. Шановні колеги по парламенту, я думаю, багато з нам оцінили рішення Ради національної безпеки та оборони припинити залізничне сполучення, автомобільне сполучення з окупованими територіями. Це той крок, якого ми дуже давно просили, це та ситуація, коли один з ключових органів для оборони держави став на бік людей. Дуже важливо, щоби це рішень набуло втілено у повному обсязі. Сьогодні ті хлопці, які почали блокаду торгівлі з окупованими територіями, залишаються на своїх редутах для того, щоб контролювати, що рішення Ради національної безпеки та оборони виконується. Велике прохання до Національної гвардії, до Прикордонної служби, до Митної служби організувати спільну роботу разом з громадянським суспільством України, щоби ніде жоден контрабандист, жоден "дахуватель" цієї "торгівлі на крові" не зміг провозити товари. На жаль, ви знаєте, що не одна людина загинула, контролюючи таку торгівлю. І їхньої пам'яті, пам'яті тих людей, які зараз вийшли на захист своєї держави, важливо всім разом об'єднатися і виконати рішення РНБО. Друге. Рішення Ради нацбезпеки носить тимчасовий характер. Що найбільш прикро, воно пов'язано до контролю над окупованими українськими підприємствами Ринату Ахметову, іншим представникам неукраїнської олігархії. Ми вважаємо, що тут, в українському парламенті ми маємо якомога швидше прийняти закон, який врегулює цю проблему, який поставить цю торгівлю поза законом, який дасть людям, нашим громадянам, які живуть на окупованих територіях, міжнародне право. На Росію як на державу-окупанта має бути покладена відповідальність за все, що там руйнується і за порушення прав людей, громадян України на окупованих Росією територіях. Останнє, про що ми хотіли сказати. Я закликаю кожного парламентарія, кожного громадянина і громадянку уважно вивчити, що сталося з Володимиром Парасюком, не робити висновків виключно на відео, яке подає... підлеглі Арсена Авакова, повністю вивчити цю ситуацію. На нашу думку, ідеться про вкрай небезпечну ситуацію, яка була на Майдані, коли ми потім дізналися, що частина беркутівців була, насправді, перевдягнутим... Дякую. Я сьогодні не можу давати, тому що багато бажаючих виступити, тридцять... Єгор, я прошу не ображатися, наступної п'ятниці я тобі дам 30 секунд. Багато записалися і не вигнуть. Десять секунд, 10 секунд, 10 секунд. Частина беркутівців на Майдані, як ми потім дізналися, перевдягалися, насправді, це були співробітники ГРУ і ФСБ Російської Федерації. Здається, ми зараз теж маємо людей, перевдягнутих у форму української поліції і Національної гвардії. Нам треба ретельно розслідувати ці ці порушення, які зараз там мали місце. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступний народний депутат Ігор Гузь, якому передає слово його колега Єдаков. Будь ласка, Ігоре. 11:44:02 ГУЗЬ І.В. Слава Україні! Ігор Гузь, 19-й виборчий округ, Волинь. Шановні друзі, останній місяць дуже багато говориться за блокаду. І ті, хто виступають проти блокади, бо я – за, вони говорять про те, що ми помремо без антрацитового вугілля, Шановні друзі, давайте скажімо відверто одну річ. Тільки Росія давала нам добро і Ахметову вивозити це вугілля. Ми що не знали, що рано чи пізно це вугілля до нас не буде надходити? Але цей час, ці роки чим думав міністр Демчишин і міністр Насалик? У нас була програма переоснащення наших ТЕЦ на газоносне в угілля? Ми думали як забезпечити енергетичну незалежність без цього вугілля. А я вам скажу: я з два з половиною роки б'юся за добудову 10 шахти. У нас на Волині 30 мільйонів тонн газоносного вугілля лежить під землею. Шахта будується 25 років. Так давайте логіку включимо, шановний пане Гройсман, пане Насалик! А хіба це не є наша енергетична незалежність? Взяти принципово прийняти рішення добудувати єдину шахту, яка будується в Україні, і мати 30 мільйонів тонн для забезпечення наших електростанцій, які треба зараз – ті, що ще не переведені на марку "Г" вугілля, - переводити їх і забезпечувати свою незалежність з нашого, українського вугілля. А що ми бачимо зараз? Йде розмова: давайте будемо з ПАР везти. Це дорожче, відповідно тарифи зростуть і так далі. Друзі, це недержавницький підхід. Тому я в своєму виступі вчергове, в соте звертаюся до керівництва уряду: в кінці кінців, приїжджайте на Волинь. Мене не чують, ні Порошенко ні разу за три роки не приїхав, ні Гройсман, вже буде рік. Плювали на Волинь! Приїжджайте на 10 шахту, приймайте принципову позицію. Її треба добудувати, і будете мати, будемо ми всі мати 30 мільйонів тонн нашого, українського вугілля, для того щоб забезпечувати енергетичну незалежність. І ще одне. Я рік тому звертався: у нас в Нововолинську 13 тисяч тонн вугілля, яке ті, що будують 10 шахту, фактично шахтарі підняли на землю, лежить рік під сонцем, і під дощем, під снігом. І його не можуть продати, і з ним нічого не можуть зробити, воно гниє в Нововолинську, 13 тисяч тонн. обіцяли півроку тому: знайдуть вихід. На жаль, ні. Це ганьба, пане Насалик. Дякую. шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, боротьба ведеться сьогодні не тільки військова, а і історична, культурна. А тому прагнення українського народу, починаючи від трипільської культури, за свою державність, за свою самостійність, через Київську Русь, через Галицько-Волинське князівство, через українське козацтво, через Українську Народну Республіку і до сьогодення говорить про одне, говорить про багатовікову нашу історію, традицію, культуру. А тому я свято переконаний в тому, що на сьогоднішній день саме цей парламент зобов'язаний і повинен визнати і проголосувати законодавство, в якому би ми визначилися з сьогоднішньою нашою українською державою щодо правонаступництво від українських державних утворень, яка налічує багатовікову історію наших українців. Дякую за увагу і слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колега. Народний депутат Ленський, будь ласка, передає слово своєму колезі Галасюку Віктору. Правильно я розумію? Будь ласка, пане Віктор. Меморандум з МВФ не може бути секретним. Чому він секретний? Тому що там те, що не вигідно Україні. Український план має бути прозорим, обговореним суспільством і підтриманим парламентом. Саме такий план розвитку країни пропонує фракція Радикальної партії. Антикризовий план розвитку економіки. Перша його складова, це інституційні радикальні реформи, це повне перезавантаження суддівського корпусу і прокуратури, повна заміна суддів і прокурорів, з цього почнеться відродження законності в країні. Друга складова цього. Це скорочення чисельності, підвищення відповідальності і заробітної платні державних службовців, щоб вони працювали в інтересах країни, не мали подвійного громадянства і дбали про свою рідну країну. Фінансова стабілізація. Нам конче потрібно сьогодні провести часткове списання боргів перед іншими країнами, як робили Польщі, Греції, іншим країнам, і потрібно провести реструктуризацію внутрішнього державного боргу України. Це дасть можливість вивільнити десятки мільярдів гривень в державному бюджеті, які можуть піти на підвищення соціальних стандартів, зарплат, пенсій, на розвиток української промисловості. Для фінансової стабілізації потрібні не кредити МВФ, не подачки від Європейського Союзу, а жорстке взяття під контроль українського кордону, подолання контрабанди жорстке трансфертне ціноутворення – все те, що влада не робить, консервуючи корупційні схеми, а там десятки мільярдів гривень, які можуть бути використані в інтересах українського суспільства без підвищення тарифів і без підвищення податків. Третя складова цього плану – це новий економічний курс, який передбачає створення умов, передусім для українського виробника, стимулювання експорту, створення привабливих податкових стимулів для того, щоб залучити інвестиції, щоб жити не за рахунок закордонних кредитів, а за рахунок який приходить, щоб будувати в Україні виробництво і створювати робочі місця. Метою влади має бути не поглиблення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а припинення цієї співпраці, повернення боргів України і відновлення в Україні суверенної демократії. Надзвичайно важливо прискорити економічне зростання з 1-2 відсотків, які ми маємо сьогодні, це ніщо, до хоча би 7, 8, 9 відсотків, це дозволить суттєво підвищити соціальні стандарти в Україні. Масштабна енергомодернізація замість цих корупційних субсидій. Збільшення власного видобутку газу і перетворення України на енергонезалежну країну. Це те, що пропонує фракція Радикальної партії. Це те, що дозволить підвищити в тому числі мінімальну заробітню платню українця вже наприкінці цього року до 5 тисяч гривень. І це треба робити невідкладно. Дякую за увагу. Хочеться сказати декілька слів, що вчорашнє засідання комітету спростовує поняття здоровий глузд в цьому парламенті адже революційного законопроекту 4857, було проведено аби як, навіть не розглядаючи по суті ту реформу, яка була запропонована. Будь-яка реформа, це мова про гроші. Якщо мова про гроші і сьогоднішній вихід із ситуації, це "дайте більше грошей", то, повірте, так не буде. Ми стверджуємо, що ті гроші, які знаходяться в системі фізичного виховання і спорту, достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби з з фізичного виховання і розвитку професійного спорту. Хто із парламентарів проти здорового глузду? Хто проти того, щоб тренери в ДЮСШ чи в інших спортивних закладах отримували велику заробітну плату? Хто проти того, щоб прибрати дописки в спортивних закладах? Хто проти того, щоб надавати право керівникам шкіл легально передавати в оренду ті спортивні споруди Хто проти положень Олімпійської хартії, яка в тому числі ратифікована цим парламентом? Хто проти того, щоб ринкові механізми працювали не лише в ринковій економіці, а і в сфері спорту? У нас до сих пір статтею 5 діючого Закону про фізичну культуру і спорт написано, що держава керує спортом. Схаменіться, друзі! Весь культурний, цивілізований світ давно від цього відмовився. Неможливо державою керувати тим, що саме по собі є що передається громадянському суспільству, спортивним федераціям, спортивним клубам. Неможливо. Це не працює ніде в світі. Ми сьогодні вчорашнім голосуванням комітету зберегли архаїчну совєтську, совкову систему нашого спорту. Дорогі друзі! Я ні з ким далі домовлятися не буду. Ви знаєте, що у нас створена при міністерстві робоча група, яка б доопрацювала 4857, який, безумовно, не є ідеальним, безумовно, не є ідеальним. Наступні слова як звернення до Прем'єр-міністра. І я прошу, щоб це було записано і йому передано як звернення від народного депутата. Доопрацюйте силами Камбіну цей законопроект. Доопрацюйте і внесіть в цю залу. Повірте, що тут знайдеться 226 здавомыслящих людей? які готові це підтримати. Адже в усьому розвиненому світі працюють ринкові механізми розвитку фізичної культури і спорту. Дякую за увагу. Дякую, шановний пане Павле. Будь ласка, зараз слово має народний депутат Підлісецький від "Самопомочі", якому передає слово його колега, народний депутат Маркевич.

забезпечення якісного і надійного електропостачання і також постачання інших ресурсів і інших енергетичних засобів для існування держави. Колись Президент України сказав, що… Дослівно: із-за відсутності особистих інтересів нам вдалося відмовитись від поставок з Росії газу і забезпечити незалежність російських поставок. варто відмовитись і від інших особистих інтересів в інших галузях. Що ми маємо в електроенергетиці? Ми маємо велику генерацію, яка є в державний власності, атомна генерація, яка завжди пригноблювалася, не давала їй держава розвиватися, оскільки у нас був інший монополіст одна приватна велика компанія, компанія ДЕТК, яка мала, має 70 процентів теплової генерації, яка була добре забезпечена роботою. Нам розказували, що ми не можемо працювати взагалі без теплової генерації, без поставок вугілля, без загруження ….блоків. Власне, блокада відкрила нам очі на нашу енергосистему, відкрила нам можливості проаналізувати, що ми маємо і як ми можемо з цього виходити. Нас страшили віяловими відключеннями, але, на щастя, Ми побачили, що ми можемо самі себе забезпечити. Власне, коли ми перейшли від особистих інтересів, а почали дивитися на інтереси державницькі, коли ми подумали, як ми, маючи ці ресурси, які ми маємо в руках держави, ми можемо себе забезпечити забезпечити поставками електроенергії, і нам це вдалося. Власне, сьогодні ми розуміємо, що лише модернізація енергосистеми зможе нам створити умови якісного проживання всіх мешканців держави. Ми розуміємо, що за минулий рік дуже багато було зроблено, але лише декларативно. І разом з тими деклараціями деякі учасники ринку змогли дуже багато зробити. Це ж відома формула "Роттердам плюс", яка була, власне, направлена на забезпечення незалежності від поставок вугілля з окупованих територій, а, читай, з з територій, контрольованих агресором, вона тільки була декларацією і надала можливість заробити десятки мільярдів гривень, а ввіз і далі там. Ми не створили жодних умов за останній рік, тільки дали можливість забезпечити особисті інтереси деяких учасників ринку. Накінець став час відмовитись від того і створити умови розвитку енергосистеми України, і це, власне, наша основна мета. Дякую.

"Опозиційний блок" продовжує піднімати питання життя і смерті, здоров'я громадян України. Таємниця навколо процесу державних закупівель ліків досягла такого масштабу, що навіть після завершення тендерів та підписання контрактів ця інформація є засекреченою. Сьогодні оприлюднений документ дає змогу зрозуміти чому Міністерство охорони здоров'я України приховує інформацію стосовно укладених контрактів з міжнародними організаціями. Виявилося, що Міністерство охорони здоров'я погодилось на те, що ПРООН – це міжнародна організація – не відповідає за якість поставлених препаратів і не несе будь-яких штрафних санкцій, покриття збитків або виплати компенсацій у разі поганої якості, некомплектності, псування та інших невідповідностей препаратів, що поставляються. У свою чергу Україна зі своєї сторони має дуже багато зобов'язань перед міжнародною організацією, найважливіше з них це повна передоплата. Звинувачуючи попередників у зриві строку постачань, тобто своїх колег, Міністерство охорони здоров'я знову погоджує угоду, згідно якої міжнародна організація має півроку, півроку на проведення закупівель і цілий рік на те, щоб поставити закуплені препарати, і нікого не цікавить, що у нас люди хворіють, лежать в стаціонарах і потребують ліків. І головне – що цей строк обчислюється не з моменту, коли на рахунок організації будуть перечисленні гроші, в цей момент починається відлік. При цьому перевірити виконання коштів, використання коштів з державного бюджету, що були перераховані міністерством на рахунки міжнародної організації, є неможливим. Вся діяльність міжнародної організації повністю виведена з-під української юрисдикції. Відповідно до 6 статті угоди передбачається заборона проведення аудиту закупівель українськими контролюючими організаціями. Перевірки можуть проводитися виключно внутрішніми органами самої міжнародної організації. Будь-які суперечки буде розглядати Арбітражний суд в Женеві. Тобто питання щодо цільового використання коштів українських платників податків, буде до Швейцарії: прошу в Європейський Союз. А тепер найцікавіше. За умови цього договору ПРООН, не несучи будь-яких зобов'язань, за порушення умов договорів, за свою роботу, тобто комісійні послуги, в цьому році отримала 132 мільйона гривень. Це лишень за те, що вони організовують, а не закуповують, за ці гроші можна пролікувати 80 тисяч наших громадян. Така угода для України, яка є замовником і повноцінним контрагентом, вимагає від постачальника відповідальності не тільки за якість препаратів, а і майнову відповідальність за використання перерахованих коштів. Можна зробити висновок, що цей аргумент не тільки підписаний на не вигідних для України умовах, але ставить під загрозу життя пацієнтів. Але тимчасово виконуючий обов'язки міністра Супрун свідомо підписала ці умови, шкідливі для України, що свідчить про її непрофесійність і некомпетентність. Прошу вважати цей виступ… Будь ласка, 30 секунд завершити. ШУРМА І.М. Прошу вважати цей виступ запитом до Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і прокуратури стосовно нанесення матеріальних збитків державі України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Костенко Павло Петрович Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, мій сьогоднішній виступ буде присвячений імплементації урядом тих законів про внесення змін в Податковий кодекс, які були ухвалені Верховною Радою наприкінці грудня 2017 року. Дійсно, парламент ухвалив зміни в Податковий кодекс, які були покликані вдосконалити систему адміністрування податків, зробити систему більш ефективною, дружньою для платників, і в результаті підвищити інвестиційну привабливість України. В Податковий кодекс увійшло багато новацій, я хочу зупинитися на окремих на окремих з тих пунктів, які ми прийняли. Головною реформаторською ідеєю народних депутатів, яку також на щит взяла команда Мінфіну, стало забрати з Державної фіскальної служби адміністрування баз даних, інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем зокрема йдеться і про реєстр відшкодування ПДВ і так далі. Згідно зі змінами в Податковий кодекс уряд повинен спочатку провести був аудит цих всіх баз даних, і в тому числі реєстру відшкодування ПДВ, а також визначити порядок їх адміністрування і контролю з боку податкової. За два з половиною місяці, на жаль, ми не почули, що Мінфін почав роботу, створив робочу групу, проводить аудит баз даних і, зокрема, реєстр відшкодування ПДВ, Мені дивно було почути на засіданні Комітету податкової і митної політики, що виявляється у звіт уряду Мінфін записав запровадження Єдиного публічного, прозорого реєстру відшкодування ПДВ за хронологією подання заявок. Мені довелося міністра розчарувати, прямо під час засідання комітету зв'язатися з двома сертифікованими аудиторами, які мені підтвердили, що станом на сьогодні реєстру немає. Є програмне забезпечення, куди платник може зайти, завести свій номер і дізнатися конкретно по собі, який його стан з відшкодуванням ПДВ. А в тій формі, в якій ми прописали в Податковому кодексі і в постанові Кабміну, щоб дійсно прослідкувати, чи дотримується хронологія і чи не отримають відшкодування тільки обрані відповідно за не правомірну винагороду, на сьогоднішній день такої опції немає і закон в цій частині Міністерством фінансів не виконаний. Тому прийняти закон це тільки половина справи, а дуже важливо залежить від того, який чином він буде виконаний. На сьогоднішній день ми прописали уряду чіткі строки, 1 квітня спливає строк для прийняття більшості підзаконних актів. В мене питання до Міністерства фінансів: де вони? Навіть по аграрних дотаціях уряд прийняв, Кабінет Міністрів Постанову про порядок розподілу бюджетної дотації, а Мінфін форму ведення реєстру і обмін інформацією між ДФС і казначейством досі не прийняв. Під загрозою отримання аграріями… Під загрозою отримання аграріями дотацій за лютий тому що декларація по ПДВ за лютий подається до 20 березня і якщо Мінфін терміново, до 20 березня не ухвалить порядок і форму ведення реєстру розподілу дотацій, то за лютий аграрії грошей не отримають. Тому треба наполегливо працювати, ще два строка встановлення електронний кабінет і податок на виведений капітал до 1 липня. Я дуже сподіваюся, що Мінфін нарешті почне роботу консолідовану з народними депутатами і цей строк не буде порушено. Дякую. І останній виступ, колеги, бо вже по 12-й, а ми о 12-й мали завершити. Мосійчук Ігор передає Андрію Лозовому. Будь ласка, лаконічно, бо ми вже перетягнули час. "Кайданами міняються, правдою торгують", – писав Тарас Шевченко. В тому числі і про нинішнього Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, якого очевидно тюрма нічому не навчила, бо він робить так само, хто посадив його. Цей парламент уже проголосував свої "закони 16 січня", "драконівські зміни" до Кримінального процесуального кодексу, які дають тиранічні повноваження прокуратурі, які обмежують права захисту, які порушують конституційні права підозрюваних, наголошую, вина яких не доведена, по суті порушують презумпцію невинності. Показово, хто за це голосував: за це голосувала коаліція, влада, за це голосувала "Батьківщина" нібито опозиційна, за це голосували олігархічно–лобістські групи обидві і за це голосували, саме показово 4 депутати з так званого "Опозиційного блоку", який же ж він, правда, при цьому опозиційний, в тому числі пан Скорик, який звинувачується в силовому розгоні активістів Євромайдану і журналістів 19 лютого 2014 року в Одесі. 22 вересня 2016 року Генеральний прокурор Луценко зробив заяву – це є в усіх ЗМІ пода… що вина Скорика по факту доведена, внесе подання на його арешт. Пройшло півроку – нічого нема, а Скорик голосує за коаліцію, голосує за луценкові "драконівські" зміни. Про що це говорить? Про те, що відбувається змова, про те, що відбувається реванш регіоналівських недобитків, злочинців, які нас вбивали на Майдані, їх покриває Луценко, вони за це голосують так, як йому треба, і водночас відбуваються репресії проти Радикальної партії: відкриті кримінальні справи… провадження проти лідера нашого Олега Ляшка, проти колег Сергія Рибалки, проти мене. Дійшло до відвертого абсурду: я у вівторок був на допиті у Генеральній прокуратурі, слідча Чубарова відмовилася зі мною розмовляти державною мовою, она, видите ли, не понимает! Звинувачують, вдумайтесь, тут є професійні юристи, як називається провадження "можлива несплата податків". Що це таке? Можливий кінець світу – може таке буде, можливе вбивство! Це – сюрреалізм. Тим паче, Генеральна прокуратура руками Луценка, руками його зама Столярчука, руками їхніх ручних слідчих забирає повноваження НАБУ. В КПК чорним по білому написано, що все те, що стосується електронних декларацій можливого незаконного збагачення – це є компетенція Національного антикорупційного бюро. І, фактично, Генеральна прокуратура намагається узурпувати чужі повноваження, щоб мати інструмент репресій проти Радикальної партії, проти справжньої української опозиції, проти опонентів чинного Президента і його кума Луценка. Але ви нас не зламаєте і ніколи на залякаєте. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, перед тим як закрити ранкове засідання, і тільки 30 секунд скажу по результатам виступів. Колеги, я просто хочу нагадати нам всім, що цей парламент вперше за час державності має поза 300 голосів, які мають тверду проєвропейську і проукраїнську позицію. Цей парламент провів декомунізацію, цей парламент визнав вояків УПА, героїв Холодноярської республіки і УНР героями України. І просто коли ми говоримо про низький авторитет парламенту, це тому, що і ми часто в публічних виступах, знецінюємо нашу спільну роботу, спільні наші досягнення усіх. Я тому просив би, просто просив би, згадувати це із повагою до всіх нас і до українського парламенту, коли ми висловлюємо певні критичні зауваження. Не зневажувати весь парламент від тих, що, очевидно, були помилки, очевидно, і будуть помилки, але мати повагу як до інституту – українського парламенту, бо сьогодні ми відзначаємо 100-річчя українського парламентаризму. І я на цій хвилі ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим і запрошую усіх о 12:30 для участі в урочистому засіданні Верховної Ради України. Дякую дуже вам. Дякую, друзі. До зустрічі в 12:30. Дякую